vezano za dostojanstvo parlamenta najpre zato što prvo se vređa kolega poslanik, kaže mu se da nešto što liči na govor, ali hajde to, nego što se ovde vređaju mediji. Mi nemamo prava to da radimo. Može neki mediji da se meni, vama, bilo kome ne dopadne, ali da vređate medije, a pri tom ovo što danas priča za jedne dnevne novine, pričao je ranije i za neke druge pa njima nije dao izjavu, dao im je intervju. O tome se radi.Radi se o čoveku koji je apsolutno licemeran u celom ovom slučaju i na kraju krajeva vređa medije, što je skandalozno, a mora bi ovde da reaguje i taj NUNS i svi koji ga najčešće stave u zaštitu. Hvala. Gospodine Đukanoviću, smatram da nisam prekršio Poslovnik što sam dozvolio gospodinu Živkoviću da govori zato što, čini mi se, da je u svom govoru rekao nešto što je

Janjušević** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije i svi Srbi u čitavom svetu jer za vas je veoma važno kakav sadržaj pratite preko satelita iz svoje matične države, REM svakako nije ni nezavisna ni samostalna organizacija, tako da ja neću govoriti o pojedinačnim predlozima, niti će ih Dveri podržati, ali bih nešto konkretno o REM.Naše REM.Naše iskustvo iz 2012. i 2014. godine nas je naučilo pa smo u 2016. godini sami vršili kontrolu da li se ravnopravno emituje naš program u odnosu na druge stranke i sve naše predstavke završile su u REM tak što su odbijene ili su čak i dali sebi za pravo da na jedno odgovore posle gotovo tri meseca.Najdrastičniji primer kršenja zakona bio je na „Pinku“, emitovanje lažnog spota o Dverima. „Pink“ je emitovao spot u kom su navodno Dveri predstavile Srbiju bez KiM. Zašto je valjalo baš Dveri diskreditovati u jeku izborne kampanje? Zato što mi od 1999. godine u kontinuitetu i dosledno tražimo da se KiM sačuvaju unutar Srbije i da se država ne odrekne 15% svoje teritorije i svog blaga dole. tražimo da se ovo pitanje iz Brisela vrati u UN na odlučivanje i tražimo da se pod hitno prekinu sve aktivnosti

a ja se bojim da je to možda već učinjeno, ali se skriva od građana Srbije, kao što se brižljivo skrivaju i svi detalji u pregovorima vezano za poglavlja 23. REM je na ovo grubo kršenje naših prava naravno ćutao. Ćuti i SNS koja je i sama dala inicijativu da se formira anketni odbor koji će utvrditi sve detalje o pokušaju izborne krađe,

afirmišu se rijaliti zvezde svuda u našem javnom prostoru, pa čak i u ovom visokom domu, a niko ne reaguje na to što se iskorištavaju deca i žene koje su pretrpele nasilje. „Pink“ ih dovlači u emisije, iskorištava njihovo neznanje i emociju i brutalno im ugrožava bezbednost.Mi u Dverima zaista nećemo reagovati na to da li ćete se vi dogovoriti da li je bivši ili sadašnji režim kriv za rijaliti, ali mislim da se svi slažemo da nam rijaliti nije potreban i rekla bih da je u stvari danas istorijski dan za ovaj saziv da mi nezvanično imamo konsenzus oko toga da nam rijaliti nije potreban.Prema tome, ja pozivam sve koji mogu da utiču, a to je, naravno, pre svega REM, ja se nadam da oni pažljivo slušaju sve ovo, da se učini ono što je neophodno da se rijaliti program ili ukine ili oporezuje, pa da se taj novac usmeri emiterima koji mogu, umeju i hoće da prave program za decu, porodični program, kulturno-obrazovni program koji je u skladu sa našim demokratskim i tradicionalnim vrednostima.Dakle, sada je potez na vama, gospodo iz vlasti. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević, a neka se pripremi narodni poslanik Boško Obradović.

važnost oblasti kojom se bavi REM i značaj posla koji obavlja Savet i koji će obavljati u narednom vremenskom periodu, razumemo potrebu kolega narodnih poslanika da u jednom širem kontekstu sagledavaju današnju raspravu, govore o tački dnevnog reda i to je naravno legitimno pravo svakog poslaničkog kluba.Sa druge strane, ono što želim posebno da istaknem, jeste da sloboda izražavanja, sloboda medija i sloboda govora jesu osnovni postulati jednog demokratskog društva. Mediji u Srbiji su slobodni, nezavisni, objektivni i profesionalni i mi naravno nemamo nameru da se bavimo uređivačkom politikom pojedinih medija.Danas je bilo reči o svemu, pa i o prošlosti. Ja ću reći samo jednu rečenicu - iz prošlosti se ne živi, iz prošlosti se izvlače pouke i afirmiše se ono dobro, ako ima nečega dobro.Bilo je reči i o zakonskom predlogu koji smo usvojili 2011. godine – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju, koji je tada predložen od strane resornog ministarstva, restriktivan zakon, zakon koji je predstavljao određeni pritisak na medije. Mi kao poslanički klub tada nismo podržali ovaj zakonski predlog, jer nismo želeli, kada je reč o ovoj temi, da se kao stranka i kao poslanički klub vraćamo u prošlost, vraćamo nekoliko koraka u nazad.Što se tiče izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i liste kandidata koje su podneli ovlašćeni predstavnici udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, zatim Udruženje izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara, kao i nadležni

obaveza Narodne skupštine Republike Srbije, jeste da izaberemo nove članove kako bi Savet, REM mogao da radi u punom sastavu i punom kapacitetu. U skladu sa tim, U skladu sa tim, naravno, jesu sprovedene neophodne procedure, najpre javni poziv za prijavljivanje kandidata, potom razgovor unutar resornog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Odbora za kulturu i informisanje, nakon toga definisani predlozi, a danas imamo raspravu u plenumu i u danu za glasanje ćemo se izjasniti o predloženim kandidatima.Ono što je za nas veoma važno, jeste pre svega činjenica da su ispoštovane procedure u potpunosti i to pre svega od javnog poziva za prijavljivanje kandidata, razgovora koji je obavljen unutar odbora i definisanje predloga koji je upućen na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srbije.Druga stvar koja je za nas veoma važna, jeste da kandidati, o kojima ćemo se izjasniti u Danu za glasanje, ispunjavaju sve zakonom propisane uslove. Njihovim izborom, kao što sam već rekao, reč je o tri člana Saveta koja ćemo izabrati, odnosno šest kandidata između kojih ćemo se opredeliti za tri člana, njihovim izborom Savet će moći da radi u punom sastavu i punom kapacitetu. Zato je veoma važno, slažemo se u potpunosti, da ovaj proces što pre završimo.Ono što mi kao poslanički klub očekujemo od novih članova Saveta koje budemo izabrali, jeste da odgovorno i kvalitetno obavljaju posao za koji preuzimaju odgovornost, u skladu sa, rekao bih, najvišim profesionalnim i stručnim, ali naravno i moralnim standardima. Ono što očekujemo od Saveta, ono što očekujemo od REM-a u narednom vremenskom periodu, jeste pre svega da radi na unapređivanju kvaliteta i raznovrsnosti usluga iz oblasti elektronskih medija, da zaštiti interese javnosti u oblasti elektronskih medija, ali i da zaštiti interese korisnika. Očekujemo da Savet, shodno aktuelnim propisima, definiše jasna jasna i precizna pravila, da obavlja kontrolnu ulogu i da izriče sankcije onda kada je to neophodno.Naravno, izborom članova REM-a i izborom članova Saveta ne završava se, rekao bih, nadležnost Narodne skupštine Republike Srbije. Ostaje ona kontrolna uloga, da pratimo rad Saveta, da pratimo rad REM-a, da pratimo rad novoizabranih članova i da o tome govorimo unutar resornog odbora, Odbora za kulturu i informisanje onda kada se bude raspravljalo o godišnjem izveštaju rada Saveta.Kada govorimo o Saveta.Kada govorimo o radu REM-a, nije današnja tema, ali reći ću samo u jednoj rečenici, uvek može bolje i uvek može više. Očekujemo da daleko brže reaguje u konkretnim situacijama i da prati i primenjuje najbolje evropske i svetske primere dobre prakse kada je u pitanju ova oblast medija. Zahvaljujem.

Hvala, gospodine predsedavajući.Imam pre svega obavezu da kažem da je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, bila u potpunosti u pravu kada je rekla da Aleksandar Vučić lično nije kriv za uvođenje rijaliti šoua u Srbiji. On ima jednu drugu vrstu odgovornosti, a to je što je on usavršio rijaliti šoue u Srbiji na jedan viši nivo.Šta je zapravo problem u ovoj čitavoj našoj današnjoj debati vezanoj za REM? To što je zaista tačno da su neki prethodni režimi, i tu oni snose punu odgovornost, uveli ove nakaradne televizijske programe, uz prećutnu podršku REM-a, i da praktično niko nije stao protiv ovako ozbiljnog nemorala na našim najgledanijim televizijskim sadržajima. Ali, nije baš da nije niko. Recimo, časopis „Dveri srpske“ još 2007. godine, odmah po emitovanju prvog serijala „Velikog brata“, objavio je poseban broj časopisa „Veliki brat ili tehnološki totalitarizam“, u kome smo na osnovu iskustava svetskih stručnjaka pokazali o kakvoj vrsti moralnog pada i medijske prostitucije se radi. Znači, imamo apsolutno moralno pravo, jer deset godina u kontinuitetu govorimo protiv ovog medijskog zla i poroka.Šta je zapravo problem? Mi se zaista danas ovde jesmo složili da je to nešto što ne treba da bude u udarnim terminima na našim najgledanijim televizijama, ali je činjenica da je SNS na vlasti u poslednjih četiri godine i da je ona imala mogućnost da utiče da ovakvi sadržaji ne budu više deo naših televizijskih programa. Jer, ne zaboravite, te privatne televizije koriste javno dobro države Srbije, koji se zove etar, i ne mogu da rade šta hoće u svoje komercijalne svrhe. Država ima apsolutno pravo da ih zaustavi u širenju nemorala, medijske prostitucije, promovisanju nasilja, pornografije i svega drugoga što ruži i krši javni moral. Vi to, dakle, niste uradili. Ja čak mislim da ste vi na određeni način i pothranili nastavak jednog takvog sadržaja na našim medijima. Mislim da imam možda i najupečatljiviju anegdotu koja govori o toj vašoj ulozi.Naime, kada je Aleksandar Vučić gostovao u jednoj emisiji na televiziji „Hepi“,

kada mu je režija ove televizije napomenula da će nastupiti sledeći raspored programa: ide prvo rijaliti šou „Parovi“, pa idu reklame, pa ide gostovanje Aleksandra Vučića, pa ponovo reklame, pa ponovo rijaliti šou „Parovi“, on je rekao istorijsku rečenicu - Ne, nego nego „Parovi“, ja, pa „Parovi“. To je, dakle, medijska politika Srpske napredne stranke i očiti dokaz da vi podržavate rijaliti šou i da vi svoj politički rijaliti šou, one vanredne konferencije za medije, državne pučeve, tu svu propagandu koju po svim tim televizijama prosipate neprestano, zapravo idealno uklapate između dve epizode rijalitija vi ste deo tog televizijskog programa. Idu „Parovi“, pa propaganda SNS, pa „Parovi“. Znači, vi želite jednostavno da u tu publiku, otupljenu od takvih nemoralnih i besmislenih sadržaja, praktično upumpate svoju propagandnu poruku i na taj način ostvarite zapravo uticaj koji vam je politički bitan. Ovo je sada nešto neverovatno. Malopre smo čuli iz te poslaničke grupe damu koja je kritikovala da mi nešto krijemo i da ne želimo narodu da kažemo da je nešto negde potpisano, ne pojavljujemo se u medijima, a sada čujemo da se gospodin Vučić preterano pojavljuje u medijima. Dogovorite se sada šta vi zapravo nama zamerate.Ja zaista lično mogu čak da kažem da su one komisije u vreme Saveza komunista o moralu, koje su služile kao cenzori u medijima, donekle čak i imale neku ispravnost, iz prostog razloga što nije mogao svakakav nemoral da se pojavljuje. Ali, vi sada nama da kažete da li vi želite da mi ovde uvedemo princip kakav je bio u Savezu komunista i da onda država diriguje šta može da se pojavi na privatnoj televiziji. Kažite nam ako ste za to. Onda kažite ljudima da ste za povratak u samoupravni socijalizam i da država svuda diriguje. Ljudi, shvatite, to je privatna svojina. Vlasnik medija želi da zaradi novac, to je valjda neka logika. Vi ako hoćete sada nama da kažete da mi možemo vlasniku televizije da naredimo šta će da pusti, to baš onda nije normalno. Ali, onda kažite da niste uopšte pristalice tržišnog principa, nego da želite samoupravni socijalizam i nije problem, kandidujte to na izborima.Mislim izborima.Mislim da je to pogrešno. Zašto? Kada bismo to radili, pošto su to velike distributerske kuće koje prodaju licence, neko bi tužio ovu državu, neko bi otišao pred međunarodni sud, napravili bi nam strahovitu štetu, a to bi morali građani Srbije da plate. era kapitalizma, da li se to nekome sviđa ili ne, ali morate to jednostavno da prihvatite. Hvala vam. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća.Nemam problem otvoreno da kažem da sam protiv te ere kapitalizma o kojoj vi govorite, ere profita, ere potrošačke civilizacije, ere neokolonijalizma, u kojoj zapravo sve suverene nacije i države treba da budu, praktično, zloupotrebe stranih multinacionalnih kompanija. Da, ja sam protiv toga. Uopšte me ne interesuje takva prvobitna akumulacija kapitala bogatih država sveta koje hoće još malo da se obogate na račun siromašenja naših građana.Da, jesam za državnu intervenciju u medijima. Da, jesam da država može da interveniše tamo gde je ona, zapravo, nekome dala mogućnost da posluje. Znači, javno dobro, državni etar, neko je zakupio, koristi, dobijajući nacionalnu frekvenciju. Naravno da država može uvek da mu oduzme tu nacionalnu frekvenciju. Naravno da može da mu isključi program. Naravno da može da mu kaže – može rijaliti šou programi, ali posle ponoći. Budite komercijalni posle ponoći. Ili, može rijaliti šou programi, ali ćete biti dodatno oporezovani, pa uzimajte te pare i budite komercijalni i radite šta god hoćete, ali ćemo barem da vam to debelo naplatimo, pa ćemo to da vratimo u budžet, pa ćemo od toga istim tim televizijama domaćim da ponudimo konkurse na kojima ćemo da im finansiramo neke druge sadržaje koje mi kao država želimo da promovišemo – zdrave stilove života, porodične vrednosti, bilo koje druge vrednosti koje zapravo treba da budu u tim programima, kulturno-obrazovne, istorijske programe, da ne mogu da se stidim kada sednem uveče da gledam televiziju sa decom i da nemam šta da gledam sa decom na toj televiziji.Znači, država ima interes da prave vrednosti dođu na pravo mesto u ovom društvu i država treba da interveniše kada neko krši prave vrednosti i promoviše lažne vrednosti. Nemam problem ni sa jednim privatnikom da mu intervenišemo tamo gde on misli da može da menja i vređa javni moral ovog naroda. Hvala. Drago mi je da ste vi sada priznali da biste vi vratili samoupravni socijalizam. Inače, ako ste toliki protivnik globalizma, inače ja jesam, ali nemojte da koristite Google Adsense, pošto ste ga koristili u vašoj kampanji za internet kampanju u izborima. Nemojte internet da koristite, pošto ste veliki protivnici toga. Nemojte da kupujete farmerice, pošto je to globalni trend, nemojte da koristite mnoge stvari koje vam globalizam daje. Nego, jednostavno, idite od vrata do vrata nosite papire, nosite letke, šta god, ali nemojte da koristite ono što vam je globalizam dao, pošto ste tako veliki protivnici svega toga. zaista protivnik tog potrošačkog društva, ali ja moram prosto da sagledam u kakvoj eri mi živimo.Ako vi hoćete na taj način da upropastite državu, da nas te silne kompanije tuže zato što one prodaju ovde licencu i da na taj način građani Srbije plaćaju abnormalnu štetu nekom, jer će pred svakom međunarodnom arbitražom dobiti, onda svaka čast, neka građani čuju da želite da ih prosto opljačkate. Mislim da to nije normalno. Na kraju krajeva, slažem se da možemo da razgovaramo o tome da se zahteva, recimo, ograničavanje od koliko do koliko sati može da se pusti rijaliti, potpuni sam pristalica toga. Ali, da vi zabranite potpuno emitovanje, pa to nije normalno, pa to nigde nema. šta možete da pustite. Ne možete pornografski sadržaj, ne možete mnogo toga što vređa javni moral. Zašto REM to nije radio, to je već sad problematično. Ali, vi tražite od nas upravo ono zašta zašta nas inače najviše kritikujete, vi tražite da mi kao vlast intervenišemo šta će televizije da puštaju, a kada bismo to uradili, onda biste skočili i rekli – evo, diktatura, oni uređuju program. Pa to je licemerje koje ne postoji nigdeJoš jednom vas molim, ako ste zaista tako veliki protivnici globalizma, nemojte da koristite internet, nemojte „Fejsbuk“ da koristite, nemojte „Tviter“, prosto, manite se toga i jednostavno vratite se negde u 19. vek, uopšte nije problem, živite na taj način. Hvala vam. Dobro, da prekinemo mi ovu komunikaciju jer to više nikakvog smisla.Hoću da vas zamolim nešto, dakle, isto po Poslovniku, kažite kolegama koje napuštaju salu da izvade iz sistema kartice. Evo, tamo dosta je bilo. Da ne licitiram. Ima ovako okrenutih. Vidite, ja mogu da govorim i bez kartice, čudo tehnike.

Zahvaljujem se, predsednice.Poštovane kolege poslanici, kao što je šef poslaničke grupe SPS istakao kao stav naše poslaničke grupe, nesumnjivo je da smo danas imali jednu iscrpnu diskusiju u kojoj se iskristalisao jedan jedinstven stav, a taj jedinstven stav podrazumeva da nemamo oprečna mišljenja oko toga šta ne treba da bude prisutno u medijima. Nažalost, ono što treba je odisalo populizmom, naročito od strane opozicije, što mi se čini kao jedna vrsta političkog marketinga.Ono što bi svi trebalo da se zapitamo kada diskutujemo po ovoj tački dnevnog reda jeste kako da dođemo do onoga što je cilj svakog demokratskog društva, a to je sloboda, nezavisnost i profesionalnost, prevashodno odgovornost medija. Što se tiče nezavisnosti i slobode medija, nesumnjivo je da u tom pravcu postoje oprečna mišljenja između vlasti i opozicije. Socijalistička partija Srbije, kao deo vlasti, kao deo odgovorne vlasti, želi da u svakom pogledu afirmiše i nezavisnost i slobodu danas se niko nije dotakao jednog pitanja koje je izuzetno značajno, a to je pitanje dokle doseže sloboda medija, s jedne strane, a da ne ugrozi neke vrednosti koje su vrednosti značajne za svako društvo i za svaku državu, pre svega duhovne tvorevine srpskog naroda, pre svega kulturu i tradiciju srpskog naroda, svega onoga što se sačinjava biće srpskog naroda. Ako tu slobodu medija neograničeno posmatramo, doći ćemo u situaciju da se sve ove nemerljivo vredne, nemerljivo značajne vrednosti srpskog naroda pogaze, uruše i čak eliminišu.Zbog toga se postavlja pitanje – gde je odgovornost onih koji treba da kontrolišu medije? Da li je ta odgovornost Regulacionog tela za elektronske medije dobro ustrojena, pre svega sistemski ustrojena? Nesumnjivo je da nije.Zato je zadatak ovog doma, zato je zadatak nas poslanika u republičkoj Skupštini, bez obzira kojoj političkoj orijentaciji pripadamo, da nastojimo da se upravo kroz zakone definitivno reguliše pitanje odgovornosti članova i samog REM-a kao institucije.Zašto? Mi smo danas ceo dan lementirali u pravcu, REM je nezavisno telo, nezavisno instituciji. Jeste i treba da bude, ali šta učiniti ukoliko taj isti REM ne reaguje i ne sankcioniše medije kada je to obavezno učiniti. Kako postaviti pitanje odgovornosti REM-a ukoliko se ovde po zna koliko puta ponovljena priča o rijaliti šou, starletama, skaradnim emisijama, lascivnim scenama, pornografiji itd, koja je nažalost od 2000. godine, pa na ovamo kao stampedo nasrnula u medije, kako onda postaviti pitanje odgovornosti REM-a?Očigledno je, da mi, što se tiče sistemskih rešenja, ta sistemska rešenja nismo postavili na onaj nivo koji je neophodno potreban da se i REM podvrgne odgovornosti onakvoj kakva je neophodno potrebna, kako bi se zaštitili mediji i kako bi se zaštitila kultura i sve ono što imanentno jednoj državi, jednom narodu, ali i svim građanima te države? Sve dotle dok se sistemski i to ne ustroji, ne reši, imaćemo nesporan problem.Na kraju, ono što želim da istaknem jesu dve činjenice. Prva, činjenica je da upravo mediji imaju problem zbog toga što kroz iznošenje kritičkih stavova i to na jedan potpuno demokratski i legitiman način doživljavaju problem. O tome je juče na sednici po ovoj tački dnevnog reda kratko prokomentarisao kolega Đukanović i ja ću taj deo njegove diskusije podržati.O čemu se radi? Jedan od medija, i to po mom dubokom ubeđenju autentičnih medija koji se bavi sportom, a to jesu SOS kanal, trpi jednu vrstu diskriminacije koja je apsolutno nedopustiva. Apsolutno nedopustiva iz razloga što se radi o jedinom preostalom sportskom kanalu koji afirmiše nesporne vrednosti iz oblasti sporta. Prevashodno školski sport koji nije na jednom drugom sportskom kanalu nije prisutan, gde se sportovi koji su potpuno marginalizovani u odnosu na tzv. velike sportove i komercijalne sportove daleko više afirmišu, dolazi u situaciju da bude maltene šikaniran do jednog kablovskog operatera, a to je SBB.Da li se sme dozvoliti da jedna kritička reč, jedan demokratski pristup koji mora da bude prisutan na medijskoj sceni, bude razlog da se jedan uslovno rečeno mediji šikaniraju, na takav način. Kao čovek koji dolazi iz sporta uveren sam da je to nedopustivo i uveren sam da delim takvo mišljenje zajedno sa svim poslanicima u ovom domu.Zbog domu.Zbog toga apelujem, ne samo na resorno ministarstvo, zbog toga apelujem na sve subjekte koji su prisutni i aktivni na medijskoj sceni da se jednom ovakvom postupanju, jednom ovakvom ponašanju oštro suprotstave. Ukoliko se to ne desi dolazimo upravo u situaciju da ćemo mi svi zajedno biti odgovorni zato što se mediji gase i to oni mediji koji ni u kom slučaju, ni po kakvom kriterijumu ne zaslužuju da budu ugašeni.Druga, činjenica koju sam hteo da istaknem na samom kraju ovog mog izlaganja, jeste nešto što poslaničku grupu SPS čini veoma zadovoljnom što se tiče današnjeg rada, jer iz svih ovih diskusija koje su proistekle se može izvesti jedan jedini i pravilan zaključak koji niko ne može dovesti u sumnju, a to je da je rad odbora, resornog odbora bio potpuno legitiman. Da je u jednoj potpuno legitimnoj proceduri došlo na jedan demokratski način do kandidovanja kandidata, koji se nalaze na spisku o kojima će biti reči prilikom glasanja, bez bilo kakvog prejudiciranja.Taj demokratski pristup niko ne može da ospori i zbog toga je vladajuća većina potpuno u pravu kada kaže imamo priliku da izaberemo najbolje. Da li se ti najbolji nalaze na ovom spisku ili ne to će pokazati njihov rad, to će pokazati njihovo delovanje u budućem periodu, to će pokazati odgovornost REM-a prema svim onim okolnostima i situacijama o kojima su danas govorili i to veliki broj poslanika, a ponavljam na nama je da tu odgovornost preispitujemo, ali ne samo kroz ovaj dom, već na taj način što ćemo istrajavati da se donesu još bolji i kvalitetni zakoni u kojima će REM imati posebno mesto, sa posebnim stepenom odgovornosti.Još jednom poslanička grupa SPS podržava rad resornog odbora i podržava izlaganje naše uvažene koleginice i drugarice Snežane Paunović koja je krajnje koncizno iznela predlog resornog odbora na jučerašnjoj sednici. Hvala vam.

drago mi je što su predsedavajući ovom sednicom omogućili narodnim poslanicima malo širi pristup ovoj temi. Mislim da ova tema

kažem nekoliko rečenica o mislim dve ključne teme koje su se provlačile kroz izlaganja narodnih poslanika, a vezano je za izbor članova Saveta REM.Prvo, želim da se osvrnem REM.Prvo, želim da se osvrnem na neistinu koja je juče i danas izneta na račun Vlade Republike Srbije, pre svega na račun predsednika Vlade Aleksandra Vučića, koju su izneli pojedini narodni poslanici, a to je da su navodno Briselski sporazumi tajni, da niko ne zna šta je potpisano i da smo se mi tim Briselskim sporazumima navodno odrekli imovine na Kosovu i Metohiji, pre svega imovine Telekoma i da smo se odrekli kombinata „Trepča“.Za rad javnosti, ne zbog narodnih poslanika koji su o tome govorili, njih jednostavno u to ne vredi uveravati, oni verovatno sa političkom namerom pokušavaju da obmanu građane Srbije, nego upravo zbog tih građana Srbije želim da kažem da i prvi Briselski sporazum iz 2013. godine i drugi Briselski sporazum iz 2015. godine, nisu nikakvi tajni dokumenti, svako do njih može da dođe zato što su objavljeni između ostalog na internet stranici Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije.Zbog Srbije.Zbog nedostatka vremena naravno ne mogu da čitam sve tačke ni prvog ni drugog Briselskog sporazuma. Želim samo da kažem da u prvom Briselskom sporazumu iz aprila 2013. godine od 15 tačaka, šest tačaka, odnose se na asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština. Prva tačka glasi – Postojaće Zajednica opština u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu, članstvo će biti otvoreno za svaku drugu opštinu pod uslovom da se o tome saglase članovi.Što dobacujete gospodine Krasiću, tvrdili ste da je ovo tajna i ja vam sad čitam nešto što je javni dokument.Duga tačka – Ova zajednica će biti uspostavljena na osnovu statuta. Do njenog raspuštanja može doći samo na osnovu odluke opština učesnica. Pravne garancije će pružiti merodavno pravo i ustavno pravo uključujući i pravilo dvotrećinske većine.Zajednica opština imaće punu nadzor nad oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanizma i ruralnog razvoja.Peta tačka – Zajednica opština će vršiti i druge dodatne nadležnosti koje mogu biti delegirane od strane centralne vlasti.Šesta tačka – Zajednica opština će imati reprezentativnu ulogu prema centralnim vlastima i biće predstavljena

evo, smeju se ovi genijalci iz DS, njima je sve smešno, dakle, rekao sam da ste vi kao predsedavajući omogućili jedan širi koncept rasprave, i vi gospođa Maja Gojković i gospodin Veroljub Arsić, pa evo, dozvolite da kažem samo još nekoliko rečenica na ovu temu koja izuzetno zanima građane Srbije, a u pojedinim elektronskim medijima nije dobila adekvatan prostor na pravi način, bar onako kako mi to iz poslaničke grupe SNS vidimo.U 9. tački stoji – postojaće regionalni komandant policije na četiri opštine na severu u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, komandant ovog regiona biće kosovski Srbin, a onda, sastav kosovske policije na severu će oslikavati etnički sastav stanovništva ove četiri opštine. Postojaće još jedan regionalni komandant policije za opštine Južna Mitrovica, Srbica i Vučitrn. U 13. tački Prvog Briselskog sporazuma samo se kaže – dve strane će intenzivirati razgovore o energetici i telekomunikacijama i okončati ih do 15. juna. Dakle, ni jedne jedine reči o tome da je Aleksandar Vučić… **Đorđe Milićević** Ja vas molim da i „Trepče“ Albancima na KiM. **Đorđe Milićević** Što se tiče Drugog Briselskog sporazuma iz 2015. godine, on je u potpunosti, dakle kompletan Drugi Briselski sporazum je posvećen zajednici srpskih opština. Taj Drugi Briselski sporazum ima ukupno 22 tačke i njega, takođe, oni koji ne veruju i koji šire laži o politici Vlade Republike Srbije, mogu da pronađu na internet stranici Kancelarije za KiM.

i da su političke stranke koje su nekada vodile Srbiju u sunovrat i propast danas medijski blokirane i da ne mogu da dopru do građana Srbije. Koliko je to tačno, evo ja ću pokušati da odgovorim jezikom

pa do leta 2016. godine, zabeležila, odnosno registrovala 6.732 negativna medijska priloga o Aleksandru Vučiću, članovima njegove porodice, ministrima u Vladi Republike Srbije i funkcionerima SNS.Kada je u pitanju Andrej Vučić, rođeni brat

i naslovnih strana 730 puta. Dakle, 730 puta je rođeni brat predsednika Vlade bio na naslovnim stranama i u tekstovima dnevnih novina u Srbiji, tabloida, mesečnika itd. samo iz jednog razloga - zato što je rođeni brat Aleksandra Vučića.Pre nekoliko dana lažni promoteri demokratije i slobode izražavanja plakali su nad tužnom sudbinom još jednog navodno ugnjetenog novinara karikaturiste „Politike“, gospodina Petričića. Sam predsednik Vlade je rekao da nema potrebe da gospodin Petričić napušta „Politiku“ i da njemu karikature koje je Petričić crtao o Aleksandru Vučiću apsolutno ne smetaju, i o tome postoje egzaktni podaci.Gospodin Petričić je od 2009. do 2012. godine, dakle, za pune tri godine, dok je Boris Tadić bio predsednik Republike, u „Politici“ objavio 174 karikature, dakle, 174 karikature, a od te 174 karikature, Boris Tadić je u jednom nekad negativnom, nekad neutralnom kontekstu bio prikazan svega 18 puta.E, sad, taj isti gospodin Petričić je u periodu od 2014. do 2016. godine nacrtao u „Politici“, dakle u „Politici“, koja je navodno režimski medij, medij Aleksandra Vučića,

od 2014. do 2016. godine su karikature koje se odnose na predsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića.E, sad, koliko su mediji u Srbiji neslobodni, koliko su ograničeni, koliko je Aleksandar Vučić veliki diktator i tiranin, o tome takođe govore egzaktni podaci, naslovne stranice dnevnih novina, nedeljnika, raznih mesečnih časopisa itd, najveći broj njih finansira ovako ili onako iz inostranstva.Evo npr. ja ću vam pročitati samo neke primere medijske satanizacije Aleksandra Vučića. U „Kuriru“ kaže: „Osveta Slobinog ministra“, „Vučić opet teroriše medije“,

pa onda u „Politici“ karikatura koju je nacrtao gospodin Petričić, gde je Aleksandar Vučić prikazan sa fantomkom na glavi. Zamislite kakva cenzura u Srbiji kada se u „Politici“ objavljuje karikatura predsednika Vlade sa fantomkom na glavi. Pa, onda „Nin“, takođe medij koji je na jakom udaru Aleksandra Vučića, kaže: „Nebojša Stefanović glavni fantom iz Savamale“. Pa, onda, takođe u listu „Danas“, evo vam fotografija ako ne verujete. Dakle, u listu „Danas“, ne znam šta je ovo slika, fotografija, karikatura, tri krsta koja treba da simbolizuju ona tri krsta na Golgoti, na jednom krstu se nalazi Aleksandar Vučić, na drugom Nikola Selaković, na trećem Aleksandar Vulin i gore piše veliki naslov: „Oni neće u raj“. Ako je ovo cenzura, ako je ovo nesloboda, kažite mi onda šta je sloboda?I, najmonstruoznije, ja u životu nisam pročitao nešto, kako da vam kažem, što ima više veze sa patologijom nego sa politikom, da za živog čoveka objavite čitulju. To se desilo, takođe, u jednom tabloidu. Evo, ako ne verujete, fotografija Aleksandra Vučića, koji drži sveću u ruci i piše: „Obaveštavamo građane Srbije da je prerano 13. oktobra ove godine u Briselu, okliznuvši se na amandman nastradalo naše veliko dete, naše čedo, Aleksandar F, zamislite, Vučić.“ Zašto F? Pa, kažu ovi zagovornici slobode, demokratije, ljudskih prava, i tako dalje,

Kažite mi da li je igde u jednoj zemlji, koja je navodno diktatorska, tiranska, nedemokratska, moguće da se objavljuju ovakve stvari? Možemo da se osvrnemo i na komentare pojedinih glasnogovornika slobode medija u Srbiji.Čuveni glasnogovornik Slobodan Georgijev, koji je dobio samo jednom prilikom jednu tranšu od 36.500 evra, inače on je urednik čuvene Balkanske istraživačke novinarske mreže BIRN, koja nam svaki dan drži lekcije o slobodi i o demokratiji, reagovao je na naslovnu stranu „Večernjih novosti“, septembra meseca ove godine.Naime, na naslovnoj strani „Večernjih novosti“, 8. septembra, ako se ne varam, bio je tekst – Vučić od EU traži da osudi ustaštvo. I onda komentar gospodina Georgijeva, glasnogovornika slobode medija: „A šta ako ne osudi? Kakve gluposti mladog Dmitrovića“, valjda je Aleksandar Vučić mladi Ratko Dmitrović, ako sam ja dobro razumeo, „a EU je, za razliku od Srbije, antifašistička tvorevina.“ Šta to znači? Da je Srbija u 2016. godini fašistička tvorevina? I to kaže čovek koji vodi organizaciju koja se zove BIRN.Možemo da idemo i dalje. Isti taj Slobodan Georgijev, koji svakog meseca uredno prima, kao što vidite, ne mali novac, nekad 36, nekad 50, nekad 86.000 evra mesečno. Dakle to su mesečni iznosi novca. Evo vam, na svom „Tviter“ nalogu objavi fotografiju Džihadi Džona koji drži nož u ruci pre nego što će da prekolje jednog taoca u Siriji i kaže: „Sledeći put rušim po danu“, misleći na Aleksandra Vučića, koji je po njemu najodgovorniji za slučaj Savamale.Onda imate jednu neverovatnu stvar. Sećate se kampanje koja je vođena protiv Bratislava Gašića. Zbog jedne njegove nesmotrene izjave koju je on skupo politički platio, time što je odstupio iz Vlade RS i više nije bio ministar odbrane, i sticajem okolnosti, baš tih dana, još jedna ugledna, reprezentativna, nedodirljiva, jedna organizacija kojoj čak ni naziv ne sme da se spomene, jer odmah smo mi, srpski naprednjaci, neki zlikovci i diktatori, CINS, za obične građane – Centar za istraživačko novinarstvo, dakle, baš tih dana, 21. maja 2015. godine, legne uplata od jedne privatne fondacije od 39.884 dolara. dolara. Kao osnov za plaćanje je navedeno – nasledstva, izdržavanja i drugi pokloni i pomoć.Od te iste fondacije BIRN je dobio 610.000 dolara, CINS 227.000 dolara, KRIK, e oni su stvarno mučenici, oni su ljudi dobili najmanje, 13.000 dolara. Sve u svemu, suma sumarum, ukupno 850.000 dolara.Zašto ja sve ovo govorim? Mogu samo da ponovim reči Aleksandra Vučića ljudi, nastavite sa upumpavanjem deviza u Srbiji. Te devizne doznake su dobre za srpsku ekonomiju, samo moraju više para da vam daju, više para moraju da daju ovima iz DS, iz „Žute patke“, iz „Ne davimo Beograd“ i svih drugih njihovih koalicionih partnera, jer je 4,5 miliona evra na mesečnom nivou nedovoljno da se sruši Aleksandar Vučić.Znači, kažite tim vašim mentorima, tim vašim glasnogovornicima, tim vašim učiteljima demokratije, moraju malo više da se otvore, moraju malo više para da vam daju, malo je ovo. Sa 4,5 miliona evra ne možete da skupite 200 ljudi na protestima protiv Aleksandra Vučića. Znači morate više para da izdvojite ne bi li makar malo spustili popularnost Aleksandra Vučića i SNS u narodu i kod građana Srbije.Dakle, vi samo nastavite dalje sa ovim deviznim upumpavanjem u Srbiju. To je dobro, biće više novca, platiće valjda neko i neki porez. Sve su ove organizacije registrovane, imaju obavezu da prijave svoje prihode. Imaće država Srbija od toga i te kakve se tiče Saveta REM-a, već sam rekao, nama je ovde spočitavano da je ovaj ili onaj naš kandidat, da ćemo mi sigurno glasati za ovog ili onog, da je naša odgovornost zašto REM nije nije dobro funkcionisao u proteklom periodu. To naprosto nije tačno. Dakle, REM je ustanovljen 2003. godine. Mi imamo kao stranka, kao poslanička grupa, velike primedbe na rad REM-a, jer ja mislim da je Srbija jedina država u Evropi, a možda čak i u svetu u kojoj stranka koja je vlasti i koja uživa podršku više od polovine biračkog tela u Srbiji manje prisutna i u elektronskim i u štampanim medijima, nego što je to slučaj sa SNS.Što se tiče SNS.Što se tiče elektronskih medija, o tome kako mi cenzurišemo elektronske medije, najbolje govori sledeća činjenica. Vi se sećate, gospodine Milićeviću, kada se predsednik Vlade RS obraćao obraćao srpskom narodu i građanima Republike Srpske u mestu koja se zove Donja Gradina.Donja Gradina je jedno jedno mesto, jedno selo na obali reke Save preko puta varošice Jasenovac u kojoj je za vreme Drugog svetskog rata postojao najmonstruozniji ustaški koncentracioni logor u kome je ubijeno preko 700.000 ljudi, a najveći broj upravo na potezu Donje Gradine. Kada se Aleksandar Vučić, i ne samo Aleksandar Vučić, i Milorad Dodik i svi drugi koji su govorili na skupu u Donjoj Gradini, obraćao građanima Republike Srpske, građanima Republike Srbije, na kraju krajeva, građanima sveta da čuju šta se to desilo srpskom narodu u vreme Drugog svetskog rata u vreme Ante Pavelića i ustaškog režima… **Đorđe strašna režimska televizija, koja radi za Aleksandra Vučića, prenosila je, znate šta, polufinale košarkaške utakmice Španija – SAD. A Aleksandar Vučić je, gospodine Milićeviću, i time ću da završim,

nema veze sa štampanim medijima. Osamnaest minuta smo slušali izveštaje o tome šta se dešava u štampi pisanoj. Savet REM-a govori o elektronskim medijima. Elektronski mediji nemaju veze sa 18 minuta nastupa narodnog poslanika.Imali ste obavezu da ga upozorite da je to omalovažavanje i ruganje svima nama, a i vama kao predsedavajućem. Nije vaš lični izbor da iz ličnih razloga, bilo koje vrste, ne primenjujete Poslovnik i dopuštate da narodni poslanik 18 minuta ne govori o dnevnom redu.Prvih sedam minuta od tih 18, nažalost, je najstrašnije kršenje dostojanstva ove Narodne skupštine, jer ste dopustili da se usput, ovlaš i ko zna po kakvim preporukama sedam minuta ovde govori o normalizaciji Beograda i Prištine, o tekstovima i o svim ogromnim teškoćama koje imaju predstavnici Srbije u Beogradu da se zaista primeni normalizacija u Prištini. To da vam Kosovo bude pod razno sedam minuta samo da kažem, ja nemam dovoljno reči da opišem kolika je to sramota, osim što je sramota da 18 minuta slušamo tekstove iz štampe na sednici na kojoj govorimo o elektronskim medijima. Ako vi ne znate razliku, onda predsedavajući mora da zna razliku i da prestane da vređa dostojanstvo Narodne skupštine. vas tiše.Molim vas da se izjasnite samo, da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

negodovanju poslanika na raspravu od dvadeset i nešto minuta u kojoj gotovo da nije bilo reči o temi koja je danas na dnevnom redu, o činjenici da se o tako važnom pitanju kao što su odnosi Beograda i Prištine razgovara pod razno u okviru ove tačke dnevnog reda. Ali, više od toga me čak zgrozilo, sasvim sigurno pokazuje najbolji odnos vladajuće stranke prema medijima u Srbiji. činjenica da se ovde prebrojavaju karikature. Karikature koje izlaze u dnevnim novinama, ko se na tim karikaturama, koliko puta našao. Koja je to slobodna zemlja u kojoj postoji sloboda štampe u kojoj će neko da prebrojava karikature u nekom periodu i da onda to poredi sa drugim periodom?Ono što se danas radi u Srbiji kroz ove reči se najbolje videlo na koji način se doživljava sloboda medija. Znači, ako se neko usudi da kritički se osvrne na rad i laž premijera i njegove kamarile, onda se on kritikuje zato što sme nešto da kaže. One stvari koje su se dešavale do 2012. godine ne mogu da se porede sa onim što vi radite u poslednjih pet godina.Zato ono malo kritike koja postoji u medijima i elektronskim i štampanim vi gasite. Svake godine, svakoga dana. I ova rasprava najbolje govori o tome. Hvala vam. mogućnost da sagledate pregled u sistemu kada je reč o prijavljenim narodnim poslanicima. Molim vas, morate biti prijavljeni u sistemu.(Goran repliku. Neposredno pre vas se javio gospodin Aleksandar Martinović. Izvolite, imate reč.

Zahvaljujem se gospodine Milićeviću.Na nekoliko stvari moram da se osvrnem. Političke neznalice iz DS ne znaju da svaki štampani mediji

koliko ja razumem, valjda je i elektronski mediji. To je jedna stvar.Druga stvar, što se tiče Kosova i Metohije. Morao sam da kažem da ni prvi ni drugi Briselski sporazum nisu nikakvi tajni dokumenti nego su to akti koji su objavljeni na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju i da ni u prvom, ni u drugom Briselskom sporazumu Vlada Srbije se ja ću pustiti gospođu Čomić da se izviče na mene, pa ću nastaviti dalje.Dakle, ni u prvom, ni u drugom Briselskom sporazumu Vlada Srbije se nije odrekla ničega na KiM, pre svega se nije odrekla srpskog naroda, a onda se nije odrekla ni imovine „Telekoma“ niti imovine „Trepče“. Zbog toga sam pomenuo i čitao delove prvog i drugog Briselskog sporazuma.Što se tiče toga da li je kritika dozvoljena, ja vas pitam, valjda imate malo savesti, valjda imate malo morala, kažite mi, da li je kritika da objavite čitulju za živog čoveka, da objavite čitulju za živog čoveka, u ovom slučaju Aleksandra Vučića i da kažete da mu se otac zove Fahrija, aludirajući na to da mu je otac Albanac.Na drugoj karikaturi, njega, Nikolu Selakovića i Aleksandra Vulina prikivate za krst. Jel to kritika, jel to sloboda, jel to iznošenje neke argumentacije? Ne, to je mržnja. To je jezik mržnje i to je jedini jezik kojim vi umete da govorite.

kroz poruku javnosti da se prebrojavaju, onako kako je Marko rekao, karikature u periodu od 2003. godine, pa na ovamo i zastupljenosti pojedinih političara u tim karikaturama, od toga da ste nas učili Poslovnikom tako što nikada niste dali repliku na povredu Poslovnika, a vi ste sada upravo prekršili Poslovnik tako što ste dali repliku na povredu povredu Poslovnika koji je reklamirala gospođa Čomić, s time što se odgovaralo da se ne radi o štampanim medijima i da ovaj zakon uopšte ne tretira pitanje štampanih medija. Upravo je to bila tema ove replike.Najviše o jeziku mržnje i emitovanju straha govori upravo vaše ponašanje i to da ste tolerisali 20 minuta govora apsolutno van teme. Vi ste koalicioni partneri, vi ste zajedno na vlasti i i niste imali snage da reagujete i da kažete prethodnom govorniku da ne govori o temi, svesni toga. Videli smo vaše reakcije, ali nije bilo spremnosti.Ako taj strah emitujete prema svojim koalicionim partnerima, šta mogu da očekuju ljudi iz opozicije, šta mogu da očekuju građani Srbije? Mislim da je to nešto što je pokazalo upravo vaš pristup onome što se zove sloboda medija, sloboda mišljenja u Srbiji. Hvala.Izvinjavam se predsedavajućem što sam u nezgodnom momentu preuzela vođenje sednice, ali potpredsednik Đorđe Milićević ne emituje nikako strah i nemojte da ga vređate, molim

Nisu vam smetali kada su bili u koaliciji sa vama, niste ih vređali? Onda nisu emitovali strah, nemojte, molim vas.Ja sam na njegovoj strani, što nije zalepio flaster nikom od vas, pustio vas je da govorite o čemu god želite, a barem da je u okviru medija, barem toliko. Stvarno ulažemo veliki napor da ova sednica se privede kraju, jer niko neće da priča o kandidatima. Vrlo mali broj poslanika je spominjao kandidate, onda uz našu toleranciju udrite po nama iz sve snage. Nema smisla. Najmanje smo mi za tok sednice odgovorni, i predsednik i ostali predsedavajući. Iole trule tolerancije kada neko usmeri

znam da li ste ispratili do kraja dvadeset i nešto minuta u lamentiranje kolege poslanika nad tužnom sudbinom našeg premijera i Vlade koja je napadana ili ne znam koliko puta, ali ono što nije rekao u štampanim medijima i ono što nije rekao i ne može da porekne to je da je u ovoj predizbornoj kampanji 90% vremena na nacionalnim emiterima, a to je tema danas, elektronski mediji, nacionalnim emiterima 90% vremena u pozitivnom smislu su imali Vlada i Srpska napredna Stranka. Devedeset posto vremena.Vi onda kažete – građani su se slobodno izjašnjavali.

i iznose najveće gadosti i o predsedniku Vlade i o članovima njegove porodice.Zašto vi ne kažete da ste taj list delili građanima Srbije kada je iste takve laži objavljivao o funkcionerima naše stranke. Delili ste ga na ulici i javno podržavali. To je politika koja se danas vodi u Srbiji.Nema slobode medija, ne može da se kaže da su građani mogli slobodno da odluče ako 90% vremena dobija samo jedna stranka na tri nacionalne televizije. Tu nema slobode.Zato je problem ovaj izbor članova REM-a. Šta radi to telo? Da li je nešto preduzelo po sopstvenim zaključcima? Da li je objavilo izveštaj o praćenju medija u poslednjoj kampanji? Nije. Da li će izabrani kandidati nešto o tome da rade? Neće. o elektronskim medijima, čiji je deo naravno i nadležnosti REM-a, kao i procedura izbora članova REM-a, nema ni jednog jedinog člana koji se tiče štampanih medija. Internet nije nije deo Zakona o elektronskim medijima. Nije čak ni deo Zakona o informisanju i medijima.Žalosno je što ovde u našoj sali ima ljudi koji se usuđuju da javno kažu da to ne znaju. O čemu je zakon o kome raspravljamo? Isključivo o elektronskim medijima, ne odnosi se na internet. Ne možete da pozovete nikoga na odgovornost po ovom zakonu za bilo šta objavljeno na internetu.Dakle, REM nema nadležnost nad internetom, kao što je žalosno jako da u ovoj sali slušamo da se Zakon o elektronskim medijima ne odnosi na privatne medije. Neosetljiv je na vlasničku strukturu medija.Iste odredbe koje važe za Javni servis važi i za bilo koji privatni medij. Zajednička je to žalost i šteta, ali je neuporedivo sa činjenicom da se ima ne znam da kažem kakve vrste deficita, da se informacije o pregovorima sa Prištinom o svim teškim odlukama koje su donošene 2015, 2013, 2011, 2009. godine ovde govori usput i tek toliko da se ponovi u par minuta.

Sramota su ovakvi tekstovi koji … Inače, ima jedna televizija koja, mislim, da svaku svoju večernju informativnu emisiju završi tako što najavi šta će sutra da izađe u pojedinim dnevnim novinama. Toliko o tome šta je koji medij.Evo šta je sramota, a to treba da je sramota vas koje plaćaju da bi napadali rođenu državu, čak i u Strazburu osporavajući akreditive srpskoj delegaciji, između ostalog – Vučiću se klanjaju kao svecu. „Blic“, valjda ste čitali „Blic“ gospodine Đurišiću, to su vaše partijske novine, kaže – ovde će da se odmara premijer, pa onda slika nekog grčkog ostrva, a čovek nije imao dana godišnjeg odmora. Onda – krvavi novac Vučićevih.

sin.Vas treba da bude sramota. Ovako nešto objavljivati o predsedniku Vlade to je mržnja ne prema jednom čoveku. Vi na ovaj način pokušavate da urušite dostojanstvo i dignitet države Srbije. Vas je politička mržnja do te mere oslepela da više ne umete da napravite razliku između partijske politike i državne politike i zbog toga nemojte vi koji ste upropastili svoju rođenu stranku, pokušali ste i državu, ali vam to Aleksandar Vučić nije dao, da nam držite lekcije o slobodi,

Hvala.Posle ove rasprave ja sam nažalost siguran da promene pozitivne u radu REM-a bez obzira koji kandidati budu izabrani neće biti, jer ljudi koji će ovde dobiti većinsku podršku dobiće podršku da nastave po starom, da nema nikakvih problema, da to što iz godine u godinu u zaključcima, samim zaključcima o ispunjavanju zakonskih obaveza emitera se ponavljaju iste stvari konstatuje da je svake godine stanje sve gore i gore, pa smo iz toga da su rijaliti programi započeli svoje emitovanje u Srbiji pre sedam, osam godina sat ili dva vremena dnevno, došli do 14 sati dnevno programa na jednom nacionalnom emiteru sa nacionalnom dozvolom, 14 sati programa dnevno se emituje rijaliti program sa najgorim mogućim sadržajem, sa promovisanjem najgorih vrednosti koje postoje, ako uopšte može da se govori o promovisanju bilo kakvih vrednosti. Upravo je sve suprotno od bilo kakvih vrednosti.Sve to će ovde dobiti očigledno podršku većine da se sa tim nastavi. Ponoviću još jednom, ono što REM ne sme da objavi, svoj izveštaj o praćenju predizborne kampanje, ali je uradio OEBS, 90% vremena tri nacionalne televizije su posvetile Vladi i SNS, 90% vremena neplaćenih termina, a kada bi se brojali plaćeni videli bi da je 20 ili 30 puta više potrošeno para od strane SNS za plaćeno reklamiranje.O kakvim ravnopravnim uslovima i slobodnom odlučivanju građana mi govorimo? Mislim da će najbolju sliku dati glasanje o kandidatima koji su predložila udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštite dece. Gajim veliku sumnju da će bilo ko od dva predložena kandidata dobiti većinu u ovoj Skupštini i to će biti sasvim sigurno još jedan dokaz na koji način ova većina želi da kontroliše i uređuje sve medije u Srbiji preko REM-a, elektronske medije, a kroz ekonomski uticaj, oglašavanje i štampane medije, jer je to glavni model koji je dobro razrađen i sasvim jasno možete da pogledate kakva je uređivačka politika određenih medija i kako ona korespondira sa oglašivačima, govorim o štampanim medijima.Mi se nećemo izjašnjavati za ove kandidate. Ova rasprava sama po sebi u parlamentu ima veliki hendikep jer mi kao narodni poslanici, osim članova Odbora za kulturu, nismo mogli da čujemo stavove predloženih kandidata i njihova razmišljanja o tome na koji način žele da učestvuju u radu regulatornog tela, Saveta regulatornog tela i da daju doprinos da se nešto promeni.Njihove biografije i podrška aplauzom većine nažalost nam, ponavljam, govori o tome

Hvala, gospođo predsedniče.Dakle, zaista smatram da gospodin Marko Đurišić mora da zna jednu važnu stvar, a to je da šef poslaničke grupe SNS gospodin Martinović ima obavezu dnevne doze pohvale najvećeg sina svih naroda i narodnosti koji se ne zove Josip Broz Tito, već Aleksandar Vučić. **Maja Gojković** Nećemo da vređamo poslanike. Znači, vi vređate Aleksandra Martinovića da govori po nečijim instrukcijama. Nemojte tako. Po čijim instrukcijama onda govore drugi poslanici? Nemojte. To isto može sve da se kaže, ali bez da vređate nekog. Po čijim instrukcijama govorite onda vi? Vratiću vam vreme.Ne,

može biti zaključak, barem što se tiče poslaničke grupe Dveri u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda jeste da je REM, kao Regulatorno telo za elektronske medije, praktično izbegao da vrši sve svoje najvažnije funkcije iliti namerno izbegao da vrši sve svoje funkcije, u dosluhu sa svim vladajućim režima od osnivanja REM-a do danas. Dakle, nikada nije obezbedio ravnopravan medijski tretman za sve izborne učesnike. Nikada nije stao na put medijskom prostakluku zvanom rijaliti šou. Ono što je, naravno, posebno dramatično, dozvolio je ukrupnjavanje medijskog monopola stranih televizijskih emitera i narušio konkurenciju domaćih televizijskih kanala.Najbolji primer je upravo današnje gašenje SOS kanala iz kablovske mreže SBB, iza koje stoji bivši šef CIA-e Dejvid Petreus. Zaista se postavlja ozbiljno pitanje šta jedan bivši šef CIA-e radi u medijskom prostoru Srbije. Ko mu je omogućio da vršlja po medijskim sadržajima Srbije i da na ovaj način praktično ubija konkurenciju domaćih emitera, pomažući strane sportske kanale i favorizujući strani medijski kapital?Ono što je ovde svakako bilo vredno pomena jeste i uloga RTS-a. Radio-televizija Srbije Radio-televizija Srbije koja nam je u dva dana skupštinskog zasedanja prekinula direktne prenose ovog našeg skupštinskog rada, što je skandal nad skandalima. Radio-televizija Srbije koja praktično ukida bilo kakve polemičke emisije, gde bi uopšte bilo bilo kakvog sučeljavanja vlasti i opozicije. Mogu da vam navedem jedan lični primer. punih je šest meseci od nedavno održanih vanrednih republičkih izbora, a nijedan predstavnik Srpskog pokreta Dveri, poslaničke grupe Dveri nije uživo gostovao ni u jednoj emisiji RTS-a. Valjda je Valjda je normalno da jedna nova parlamentarna politička opcija koja je prvi put ušla u Narodnu skupštinu makar bude pozvana jednom, da eventualno građani Srbije čuju šta ona ima da im kaže.Gledao sam, primera radi, hrvatsku državnu televiziju, već sutradan veče posle završenih izbora svi oni koji su ušli u novi Hrvatski sabor, odnosno njihovi predstavnici, gostovali su na državnoj televiziji. Predstavnici Dveri, evo i šest meseci posle izbora nijednom uživo nisu gostovali na RTS-u.Ako se,

da nešto menjamo po pitanju takvog javnog medijskog servisa, koji očito radi u nečijoj tuđoj funkciji, ne znam čijoj onda. Možda bivšeg šefa CIA-e Dejvida Petreusa. Ne znam zaista čiji je onda Javni medijski servis Srbije, ako nije javni medijski servis Srbije i ako mi koji smo dobili poverenje građana nemamo mogućnost da se na njemu pojavimo.Što se tiče čuvenih kandidata, pa dovoljno je da napomenem samo kandidate „Jukoma“ gospodina Milana Antonijevića, koji zaista ima besprekornu biografiju. Studirao je 11 godina Pravni fakultet u Beogradu, imao je jedan veoma uspešan završni rad na temu „Upotrebe demokratije za mir u Srbiji“, pretpostavljam da se misli na NATO bombardovanje, angažovan je uvek bio oko Svetske banke i Soroševog Fonda za otvoreno društvo,

i kao logičan kraj njegove karijere imenovan je za člana Saveta Vlade Republike Srbije za praćenje primene Akcionog plana za borbu protiv diskriminacije u Vučićevoj Vladi 2015.

mogu da se složim sa gospodinom Vladimirom Đukanovićem da nikad ne bih glasao za bivši kadar G17 plus, kao što je jedan od ovih kandidata, ali onda, gospodine Đukanoviću, niste smeli glasati ni za ministarku Zoranu Mihajlović koja je bila savetnik Miroljuba Labusa i Mlađana Dinkića u istom tom G17 plus, čime se jasno vidi vaša neprincipijelnost.

za razliku od mog kolege koji je kao vanparlamentarna stranka bio gost uživo na RTS-u, ja tu priliku nisam imao od 1988. godine, kao neko nad kim je kao poslanikom gotovo sam jedinka sa cenzurom u prenosima uživo, 27-28 puta od 1997. do 2000. godine. Da vidimo čije su suze vrelije, da li moje koji sam cenzurisan uživo, da li moje stranke narodne seljačke, koja je bila šest puta parlamentarna, i nijednom, sem u izbornim kampanjama, nisam imao priliku čak ni o poljoprivredi da razgovaram uživo.Interes javnosti je glavna stvar koju radi REM. Da vidimo šta je interes javnosti bio juče. Juče je interes javnosti bio da državni servis, pa i drugi mediji, ukoliko to žele, objavi zašto jedna stranka nije bila u parlamentu Saveta Evrope. Ja ću vam reći zašto. Ali, nije postojao interes javnosti na RTS-u da to i objave. Da je ta stranka dobila 37 glasova manje od one stranke koja se kvalifikovala. Znate li zašto? Zato što je bivši predsednik te stranke, koji je svoju stranku nazvao brodom ludaka, ne ja, tražio da se na izborima glasa protiv njegove stranke i za 37 glasova je promašio zahvaljujući tome članstvo u parlamentu Saveta Evrope. To je bio interes javnosti i juče.

Ja nisam bio ni blizu Skupštine. Lider jedne opozicione partije koji je dugo bio sa predstavnicima stranke bivšeg režima nedavno je napustio, sada je nekakva levica, kaže da je u Srbiji rastući fašizam i to se emituje. vam govori o cenzuri i diktaturi. A nevenčana supruga – drugi ili treći čovek Radio-televizije Srbije. Ona oni pričaju o cenzuri i diktaturi. Ja znam i zašto.Kad već pričaju o cenzuri i diktaturi, evo, nije me bilo na RTS-u, neko me je tamo prećutno zabranio, od 1988. godine, ni o motikama ne mogu da pričam uživo.

sem što su me tako nešto pozivali slušaoci pa onda pljuvanje, još nisu objavili da sam izabran 2012. godine. Mi smo plaćali tu televiziju, opština je imala svoj javni servis, ali, gle čuda – predsednik opštine, onaj uspešni, je finansirao i Sremsku televiziju, koja je pripadala njegovom kumu, na kojoj takođe nisam mogao da se pojavljujem uživo. Ja nisam kukao, nisam pričao o cenzuri, koja je bila toliko očigledna i koja je i danas prisutna. Milione je dobio kum, da bi kupio istu tu Radio-televiziju Inđije, a vi pričate o privatizaciji nekih drugih medija.Tražili ste da država izađe iz medija. Kad smo izašli, sad smo krivi. Elektronski mediji nisu idealni. Oni su nezavisni kad emituju onako program kako nama odgovara. To je odgovaralo do 2012. godine. Kad ne emituju onako kako nama odgovara, a džabe im naš direktor i urednici RTS-a i Javni servis, džabe sve, onda više nisu nezavisni. Kad su vas hvalili, onda su bili nezavisni. Sad kad vas je malo manje, sad su diktatori, cenzorska televizija itd. Nedostatak kvaliteta je posledica slobode.Da li vi tražite da mi nastojimo da mediji budu slobodni, pa u toj slobodi da greše, pa da imaju nedostatak kvaliteta, a pošto je ovo malo tržište, pošto se takmiče za svaku reklamu, da li vi tražite da mi gušimo medijske slobode zbog nedostatka kvaliteta programa ili tražite nešto drugo? Hoćete li da uvedemo cenzuru ili ne? Ako tražite da mi budemo arbitar, a ja se slažem da ovaj REM nije neko najsrećnije rešenje, on je samo posledica, uzroci su dublji, uzroci su 2000, 2001. godina, gde su strane kompanije kupile sve, ostatak ostao tajkunima. Mediji su postali agenti kapitala, oni prenose poruku kapitala. I onaj tamo što se reklamira kaže – ako ne podržavate ove žute, ja se više neću reklamirati na vašoj televiziji. To je tako bilo, a i sada je. REM je samo ispratio tu vrstu aktivnosti.Dejvid Petreus. Nismo ga mi doveli. Neko ko želi da stvara političke prilike ili neprilike se za vaše vreme ugnezdio ovde. I sada neko ko poštuje sve to što ste vi zabrljali, sve te navodne slobode, sad je taj neko cenzor, cenzuriše, diktator, a i onda. Zamislite sad sledeće – da je do 2012. godine direktor RTS-a bio gospodin Đukanović. Da li bi to bilo moguće? Naravno da ne. Opozicija je imala voditelja na radio Fokusu i dva sata na KCN-u, gde su te novinare sa KCN-a redovno izbacivali, od predsednika Republike do Skupštine grada, jer se uopšte nisu smatrali novinarima. Bili su nepoželjni.Ko

Ja verujem da ćemo prepakovati žuto u žuto. Ne znam šta će da bude, kako ćemo glasati, ne poznajem ovu gospodu, ni Pekovića, ni Plavšića ni ni ostale. Da budem iskren, ne znam kako ću glasati. Ali, pitam vas – ko je ušao u BK televiziju, jednu od najboljih televizija sa informativnim programom i ostalim emisijama, da, da, gospodine Pivski, to je smešno, zabranio dugim cevima, da bi neke strane kompanije došle ovde, da neki strani vlasnici emituju programe, postanu emiteri. Kad su zabranili neku emisiju koju vi poštujete, e onda smo vam mi krivi. Vi zabranili BK televiziju, prednost dali strancima, a kada su oni eliminisali kao vlasnici tu emisiju, onda smo vam krivi mi. Neverovatno. Vi nama nećete oprostiti ni vaše sopstvene greške.Rijaliti. I ja sam bio učesnik jednog. Sa „Farme“ sam otišao na farmu. Vi sad dižete frku oko toga. Ja vas pitam, ne samo ko je organizovao prve rijalitije, politički to ste vi, nego ko je prihodovao jako veliki novac zahvaljujući Emoušnu, Dajrek mediji, Velikom bratu itd. Ko je iz poslaničkih klupa išao direktno u taj rijaliti? Ja nisam. Ja sam 2010. godine sa jedne farme otišao na drugu i spavao sa životinjama.Mislim da ste preterali u kritikama, jer ovu državu nisu upropastili farmeri već šarmeri. Ovi šarmeri sa druge strane, koji su platili po tri hiljade ručkova na trošak doma zdravlja, koji su pili na vađenju krvi hektolitare, stotine hektolitara piva, Hajneken itd, i ja ja vas pitam - zašto niste digli glas malo protiv filmova u kojima ima toliko nasilja, seksa, pornografije? Zašto niste digli galamu protiv filmova, recimo američkih, a ja sam jedan gledao tri puta, gde, navodno, Srbi nose atomsku bombu u SAD. Taj film je emitovan nekoliko puta na našim centralnim televizijama, čije ste frekvencije podelili vi a ne ja. Da li ste digli glas protiv toga?Da li ste digli glas protiv Đilasa što zarađuje enormno na Velikom bratu? Da li je gospodin iz Zaječara kao predsednik opštine išao u rijaliti, direktno sa funkcije? Da li je poslanik iz stranke bivšeg režima direktno iz klupa išao da ojača taj rijaliti? Da bi vaš predsednik izvršnog odbora prihodovao što više. Zašto niste digli glas protiv onih koji su snimili film o nuklearnoj pretnji Srba u Americi, državi koja je bacila atomsku bombu na dva grada i na civile? Nije vam palo na pamet da dignete glas protiv sastava REM-a, da kažete kako to može da bude emitovano. Zašto ne kažete da se u crtanim filmovima propoveda nasilje. to palo na pamet.Vas boli samo politika, da se što više slikate, da se što više emitujete, ali to vam neće puno pomoći.

Nije moralno ni da od crkvene organizacije pravite političku stranku, to nikad ne bih uradio. Ali, mediji u suštini rade dobro i loše. Ova vlast, a ja sam svedok tome, nije učinila ništa da disciplinuje medije. Ova vlast ne sprovodi cenzuru. Ova vlast je u cenzuri. Interes javnosti jeste da srpski Sanader bude teme nekoliko emisija, bivši predsednik Vlade, čovek koji je uhvaćen sa rukama u medu. Čovek koji je zasadio vinograd u martu, a parcelu 2007. godine zakupio, godine zakupio, u novembru 2007. godine.Da bi dobio subvenciju ili da bi nešto zasadio, moraš da imaš poljoprivredno gazdinstvo i parcelu. U trenutku kada je on to zasadio, nije imao ništa. Evo papira ovde. To mu je pomogao onaj vaš sposobni koga danas nema. Poljoprivredno gazdinstvo registrovano na drugo bilo, ugovor potpisan 7.11. a vinograd posađen u proleće 2007. godine, šest meseci pre parcele.Ali, zašto tužilaštvo povlači prijave protiv onog koji mu je to potpisao? Reći ću vam ja. Zato što su ljudi iz vrha tužilaštva umešani u taj slučaj, kao Krajkovac, Merošina. Slobodno možete da pogledate. To su parcele 2997/2, 2997/4. Videćete ko je vlasnik ovih parcela, osoba koja radi u tužilaštvu, osoba koja je u vrhu tužilaštva, osoba koja je bila sekretar za zakonodavstvo u vašoj Vladi, osoba koja je bila u dve izborne komisije. E, njene parcele su iskorišćene da bi se fiktivno registrovalo gazdinstvo u julu u Inđiji, registrovano gazdinstvo sa parcelama u Merošini, da bi se koliko-toliko zadovoljila forma. Zato je tužilaštvo to prikrilo.Da li je javni interes da to saznamo? Svakako da jeste. Ali, on se juče raširio kao tetreb, pričajući o tome kako eto eto tužilaštvo je to učinilo, tužilaštvo koje je protkano rodbinskim i političkim vezama, i to je razlog zbog čega ja nisam ni želeo da glasam za Zagorku Dolovac.Dame i gospodo narodni poslanici, priča o cenzuri, priča o diktaturi je samo povod. Televizor ima daljinski upravljač, ali kada ste vi vladali Srbijom, vi ste bili daljinski upravljač nekih drugih ljudi, nekih drugih centara moći koji su preko vas upravljali Srbijom.Priča o cenzuri i diktaturi, a ja sam bio član DOS se pokajao zbog promena, već sam se pokajao zbog vođa koji su ogromnu energiju utrošili da od javnih poslova naprave privatne biznise i da poput ovog popune svoje kućne budžete, da reše svoju egzistenciju, a ne egzistenciju naroda.Priča o cenzuri i diktaturi treba da bude priča o oslobodiocima. Evo, ujedinili su se, od vas su digli ruke, vi im više ne trebate. Ujedinili su žutu patku sa žutim patkom, sa braon guskom itd. Sve su oni to ujedinili da bi napravili oslobodioce koji se, eto, bore protiv cenzure, diktature i diktatora, a onda će da nas usreće ponovo sa osiromašenim uranijumom. Duh „milosrdnog anđela“ još uvek u obliku osiromašenog uranijuma lebdi nad Srbijom.Da li treba to da bude povod da se ponovo instaliraju oni i da Republika Srbija bude preko vas i onih tamo koji su sada formirani kao oslobodioci, da bude ponovo država na daljinsko upravljanje? E, to neće moći, neće proći. Hvala.

da priznam da sam na početku ove sednice imala mnogo veći optimizam i neku vrstu zadovoljstva, jer sam i sama učestvovala u jednom procesu koji je predugo trajao, da ćemo ići korak napred i prvo dopuniti, formirati ovu agenciju u celosti, odnosno Savet REM i da ćemo imati jednu konstruktivnu raspravu. Ali, nažalost, u poslednjih nekoliko dana pojavile su se zabrinjavajuće replike, komentari koje zaista dugo nismo čuli, te smo za neke kandidate koji su legitimno predloženi od strane jednog dela društva čuli da su domaći izdajnici, za dobar deo novinara i novinarskih udruženja da su strani plaćenici. To je zaista jedan korak unazad koji, moram da priznam, čak ni ja nisam očekivala da ćemo na taj način danas i juče razgovarati.O tome da se u okviru teme izbora članova Saveta REM govorilo o štampanim medijima i o internetu je zaista nečuveno, govori ili o ogromnom neznanju, koje nije dopušteno nama poslanicima, naročito ako se pripremamo za sednicu, ili ako nije u pitanju neznanje, znači da mi zapravo vređamo građane jer tvrdimo da je nešto tačno, iako je vrlo jasno uvidom u zakone da to apsolutno ne stoji.Želim to apsolutno ne stoji.Želim sada da govorim o činjenicama. Tačno je da je ovaj proces bio transparentan i zaista je dobro da je to bilo tako, jer da nije bio transparentan, onda ne bismo mogli da utvrdimo mnoge činjenice. Mislim među nama poslanicima postoji možda i razlika između onih koji žele da njihovi komentari i nastupi u Skupštini budu zabeleženi u tabloidima. Ja spadam u one koji, ja želim da moji komentari i moja istupanja u Narodnoj skupštini, i mislim da je to slučaj sa mojim kolegama, da ostane zabeleženo u zvaničnim dokumentima ove važne institucije, da ostane istina zabeležena za budućnost.U tom smislu, bilo je reči o tome da nije bilo kršenja procedura. Razlika između kršenja i zloupotreba procedura je vrlo mala, tanka je linija kada govorimo o tome. U tom smislu, mislim da je veoma važno da se podsetimo na određene činjenice koje su izuzetno značajne i govore u prilog tome kako će se danas, sutra ili već kada bude dan za glasanje, poslanici opredeljivati o pojedinim kandidatima.Proces izbora za Savet REM kada su u pitanju organizacije civilnog društva započet je 13. oktobra 2015. 10. novembra na Odboru za kulturu i informisanje sa devet glasova za i samo jednim protiv poslanici SNS glasali su da kandidatura Zorana Pekovića nije podneta u skladu sa zakonom.Samo dve nedelje kasnije, 5. novembra iste godine, nešto se u međuvremenu promenilo, pa isti ti poslanici ovog puta glasaju da se prihvati kandidatura ovog kandidata. Nakon toga, u decembru pokušaji da se ponište potpuno legitimno i dokumentima potkrepljeno glasanje i konsultacije nevladinih organizacija koje su predlagale kandidate tako što se želelo prihvatiti samo jedan broj prigovora, a drugi deo prigovora koji nije odgovarao većini da se odbaci. Ni to nije prošlo.Devetnaestog januara 2016. pokušava se sa novim načinom uticanja na ovaj proces, te se predlaže autentično tumačenje, kojim je takođe, ako malo bolje pogledamo, zapravo pokušano da se izmeni zakon, a ne da se tumači, ne bi li opet ovaj isti kandidat probao da se po svaku cenu izabere izabere i nađe na toj listi.Na istoj toj sednici, ista većina povlači svoj predlog za autentično tumačenje. Posle mnogo peripetija, 4. februara 2016. konačno je utvrđena lista kandidata, koju danas imamo pred sobom, iako zakon kaže da je ona trebalo da se nađe na prvoj narednoj sednici, prošlo je sedam sednica, ona se nije našla na dnevnom redu i kada se našla, pred samo raspisivanje izbora, opet je istog dana i povučena.Ne znam kako biste vi ovo nazvali, možda nije kršenje zakona, ali ako je ovo poštovanje procedura, bojim se da imamo vrlo različito shvatanje o tome.Ono što je veoma zabrinjavajuće bilo u današnjoj diskusiji jeste bilo pozivanje na činjenicu da su određeni elektronski mediji privatni i da mi tu ne možemo ništa. Oni jesu privatni, ali oni su dobili nacionalnu frekvenciju da rade u javnom interesu. Imam utisak da poslanici SNS žele da se ne bave više javnim interesom. Zato ova agencija postoji, da kontroliše da li privatni i ostali elektronski mediji poštuju javni interes. To, između ostalog, podrazumeva pluralizam mišljenja, podrazumeva zastupljenost manjina, podrazumeva ravnopravno predstavljanje stranaka i mnoge druge stvari, kulturni program, obrazovni program i da ne nabrajam dalje.Ono što se čini ipak, ako se to može nazvati pozitivnim, tako se barem da zaključiti iz ove diskusije, da uglavnom niko ovde nije zadovoljan radom ovog regulatornog tela. I možda bi trebalo da počnemo odatle. Nažalost, diskusija, ponavljam, dosadašnja ne ide u prilog tome, ali evo pokušaću još da uložim malo nade da ćemo na osnovu ove diskusije doći do tog definitivnog zaključka da u radu ovog saveta nešto ozbiljno mora da se menja i u ovlašćenju ove Skupštine je da izvrši i reviziju ovog zakona, predloži određene izmene i dopune, statuta koji usvaja takođe nadležni odbor ove Skupštine, da se izveštaji REM koji nisu dovoljno detaljni bolje raspravljaju u ovoj Skupštini, da se način finansiranja ove Agencije, takođe, razmatra na ozbiljniji način i da se izvrši pravi nadzor nad radom ove agencije.Na kraju, moram da priznam da i, ponoviću, razlog zašto sam ceo ovaj proces ponovila danas je samo zbog toga što se kroz taj proces vidi za koga će poslanička većina glasati vrlo lično, namešteno kako će se glasati, i to je najveći problem u ovoj raspravi. Ne znam kako će se glasati. Ja se, na primer, još nisam opredelio, sem što znam da sigurno neću glasati za gospođu Plavšić i gospodina Antonijevića. Tu nema nikakve dileme, a to su vaši favoriti koje ste pokušali na raznorazne načine da umuvate ovde, odnosno da budu u REM-u.Elem, kad smo kod REM-a, ja moram da kažem, ovde imamo neverovatne pozive. Imamo, recimo, poziv da zajednički radimo da bude program RTS bolji ili da zajednički radimo kako bi ne znam naši mediji bili bolji. Ljudi, mi na to, bre, nemamo pravo. To ste vi doneli takva pravila. REM je taj koji reguliše kakvi će biti naši mediji. Mi samo biramo REM, čak ne po našem predlogu, nego po predlogu strukovnih udruženja. Ti kandidati dolaze tako što neka druga udruženja njih predlažu, mi biramo te ljude. Kako REM radi, to možemo ovde da diskutujemo kada dođe njihov izveštaj, ali ne možemo mi da utičemo na rad RTS, a ja ovde čujem a ja ovde čujem neverovatne pozive i zaista sam šokiran. Da li je moguće da neko ne zna kakve su nadležnosti parlamenta u tom segmentu?S druge strane, a ovde smo čuli jedan izraz da je navodno neko neke novinare prozvao stranim plaćenicima. Ja nikada to nisam rekao, niti mi pada na pamet. Ja njih zovem režimskim plaćenicima, domaćim plaćenicima, a zašto? Zato što je ova vlast, nažalost, najveće svote novca dala upravo tim medijima i njihovim novinarima, posebno NUNS, Nezavisnom društvu novinara Vojvodine itd. I to je zastrašujuće. Imamo veliki problem. Često kritikujem sopstvenu stranku, pa i Vladu, zašto je država dala toliki novac njima? Mi imamo situaciju da je jedan autor emisije dobio od Ministarstva kulture prilično pozamašnu svotu novca da radi na N1 televiziji čitav serijal o tome kako je Aleksandar Vučić diktator.Ja sam zaista ponekad pitao neke članove svoje stranke da li su oni normalni, oni plaćaju sopstveno urušavanje, i to zaista nije u redu. Ako već govorimo, ne postoje veći režimski plaćenici od ovih u NUNS i Nezavisnom društvu novinara Vojvodine. To su najveći režimski plaćenici u ovom momentu. Toliko o cenzuri i diktaturi.Pričamo o cenzuri, pa pogledajte državni mediji kakva je, na primer, „Politika“. Ko piše kolumne tamo? Evo, gospodin Radulović je pisao kolumnu juče, Vukadinović malo, malo pa piše kolumnu. Izvinite, kad je to moglo u neko drugo doba da neko napiše, slučajno pogleda da je SNS, svoj pogled na političku situaciju kako npr. Boris Tadić vodi državu. To nije imalo nikakve šanse.Na kraju krajeva, kad pričamo o vlasničkim strukturama, pa kod vas se nije znalo ko pije, a ko plaća. Mi smo tek kasnije saznali da je ta neka firma iz Moskve vlasnik „Politike“. To se u vaše vreme dešavalo. Pojma niko nije imao ko je vlasnik „Večernjih novosti“, ni dan danas ne može niko da razluči ko su vlasnici raznih televizija i šta se sve ovde otvralo. A mi smo doneli taj zakon gde se zahteva da se ispita vlasnička struktura. Vi to niste hteli zato što ste na volšeban način, sa vašim tajkunima, kupovali medije, kupovali ovde uticaj. To je razlika između našeg pogleda na medije i onoga što mi hoćemo da uradimo i onoga što ste vi radili.Na kraju krajeva, ovde se priča o nekakvom skidanju emisija i onda se kaže – vlast je skinula neku emisiju. Nije vlast, nego vlasnik te televizije i čak nije skinuo, nego je preporučio toj voditeljki da ide na informativni kanal, a ova je rekla – neću, pa je on rekao – dobro, više mi se isplati, radi šta hoćeš, a taj isti vlasnik te televizije je doveden od vas i rečeno nam je da je to najveći investitor i najbolji mogući investitor u medijima. Ta ista voditeljka je radila u agenciji koja je imala najbližu saradnju sa tim vlasnikom televizije

ako vi zaista smatrate da ta emisija ima gledanost, otvorite vi vašu televiziju, kako god hoćete, imate nekog biznismena, neka krene u taj biznis, nek dovodi, nek pravi te emisije, pa nek zaradi novac na tome. Nemojte od nas da tražite da mi zovemo vlasnike televizijske kuće i da im kažemo – morate tu emisiju da imate. Na kraju krajeva, nisu svi ti novinari, koji su članovi NUNS-a, svete krave, pa da mi moramo uvek, kad se oni malo nakašlju, da trčimo i da kažemo – ne, ne, on mora da ostane, on mora da crta karikature.O kojoj diktaturi pričate? Vi imate karikaturistu koji je od ove države dobio godišnju nagradu „Službenog glasnika“, državne kuće, odnosno državne firme. Dobio je nagradu kao karikaturista za 2014. godinu. Što nije rekao – ja neću te režimske pare, gade mi se te diktatorske pare koje sam dobio i ta nagrada od „Službenog glasnika“, neću zato što je Vučić premijer, a ne tad mu se to osladilo. Vidite, to je to licemerje koje kod nas vlada.Na kraju krajeva, čuli smo jednu priču o tom državnom udaru, pa se svi sad smejete. Izvinite, jedan medij je ovde objavio da je predsednik Vlade sa svojim bratom išao da reketira nekog novinara u kafani. Znate li vi šta to znači? To znači sledeće. Recimo, tog predsednika Vlade, zato što je on takav kriminalac, diktator koji ide da reketira nekog za 120 evra, otprilike može da skine sa vlasti

Zaključujem pretres.Pošto smo obavili pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači.Poslanici,